Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“. Вносители са Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева, Станислав Стоянов, Милен Михов и Симеон Симеонов на 4 април 2019 г., като предлагам тя да стане точка първа за днешното пленарно заседание, а досегашната точка първа да стане съответно втора. Моля, режим на гласуване.

Съобщение: На 10 април 2019 г. в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през 2018 г., внесен от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България. Отчетът, заедно с приложенията към него, съдържащи класифицирана информация, се намират в регистратурата на националната класифицирана информация на Народното събрание, отдел „Сигурност на информацията“, площад „Княз Александър I“, етаж 2-ри. С писмата на председателя на Народното събрание са уведомени

господин Будинов. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“, № 954-02-17, внесен от Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева, Станислав Стоянов, Милен Михов и Симеон Симеонов на 4 април 2019 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 11 април 2019 г., беше разгледан Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“, № 954-02-17, внесен от Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева, Станислав Стоянов, Милен Михов и Симеон Симеонов на 4 април 2019 г. Проектът на решение беше представен от народния представител госпожа Станислава Стоянова. Предложението за обявяване на Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“ е от Инициативен комитет, представляващ великотърновската общественост, и е подкрепено с Решение на Общинския съвет – Велико Търново, № 1420 от 28 март 2019 г. В мотивите си вносителите представят града като ключов не само за българската и европейската история, но и за българската идентичност. По Проекта на решение е получено становище от Министерството на културата, в което се препоръчва да се проведе обществено обсъждане. По време на обсъждането народните представители Станислав Станилов, Тома Биков, Красимир Богданов и Диана Саватева изразиха мнение, че по принцип подкрепят Проекта. На зададените въпроси госпожа Станислава Стоянова отговори и допълни, че предложеният проект е един символичен жест към Велико Търново в навечерието на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция и няма да има други административни и финансови последствия. След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 11 гласа „за“, предлагат на Народното събрание да приеме Проект на решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“, № 954-02-17,

мотиви? Госпожо Стоянова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На Вашето внимание ще представя мотивите към Проекта за настоящото решение. Инициативата за обявяване на Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“ е подета от Инициативен комитет, представляващ великотърновската общественост, подкрепен с пълно мнозинство от Общинския съвет – Велико Търново, с Решение № 1420 от 28 март 2019 г. В духовните представи на българите цели седем столетия – от 1186-а до 1879 г., Търново е единствената възможна българска столица. Нещо повече, до началото на XIX век градът е и вечната столица, тъй като историческата памет за Плиска, Велики Преслав и Охрид е силно избледняла. В съзнанието и творчеството на водещите умове на нацията от XVIII, XIX век – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо Ботев, царският град на Асеневци е символът на жадуваната свобода. Велико Търново е неразривно свързан с дълбините на историята на нашите земи. Още от XIII век преди Христа на територията на града съществува тракийско селище, продължило живота си в римската епоха, и през Средновековието Търново е наследник на Никополис ад Иструм – града на император Траян. името си по време на Първото българско царство и в този период дори заема важно място в системата на управлението. Смята се, че още през IX – X век там са били построени владетелските резиденции. кризата във Византия засилва антивизантийските тенденции, които са умело направлявани от търновските боляри – братята Теодор (Петър) и Йоан Асен, свързани родово със старата българска аристокрация. През пролетта на 1186 г. при освещаването на построената от Асеневци търновска църква „Свети Димитър“ по-големият брат Теодор е провъзгласен за български цар под името Петър. Според съвременниците Търново е най-укрепеният и най-красивият от градовете по Хемус – Стара планина, което предопределя избора му за столица, а дори старата слава на Велики Преслав не е в състояние да надделее над безспорните стратегически и геополитически преимущества на Търново. През XII – XIV век столицата е многолюден град с население, съизмеримо с онова на повечето европейски столици от онази епоха,с високо развит градски живот, с икономика, с вътрешна и международна търговия. Една от средновековните институции, с които Търново остава в историята на целия християнски свят, е Търновската патриаршия. Основите на тази водеща духовна институция са поставени с въстанието на Петър и Асен, когато монахът Василий е обявен за български архиепископ. Големият войн и дипломат цар Калоян

статут на православна патриаршия през 1235 г. благодарение на цар Иван Асен II. Търновската патриаршия е най-високото достижение в църковната история на българите и е призната от всички древни християнски патриаршии Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим. Неин пръв духовен глава е близкият до Иван Асен II монах Йоаким I. На практика оттук нататък църковният престол в Търново е втори по значение в православната общност. Българският пример има своето отражение и върху църковния живот на други православни страни, особено върху Сърбия и Московска Русия. Столицата Търновград е мощен фактор в културните процеси в България и в православна Европа. Търновската книжовна школа, особено във времето на големия писател и духовен водач патриарх Евтимий, оказва мощно цивилизационно влияние върху православния свят и най-вече върху раждащата се нова велика сила – Московска Русия. В края на XIV и началото на XV век редица духовни водачи – глави на църквите в Русия, Литва, Молдова, Влахия, Сърбия, са българи, свързани със столицата Търново и с търновските духовни и културни традиции. В епохата на османското владичество Търново, доскорошен патриаршески град, става център на една от най-големите престижни митрополии на Вселенската патриаршия и неслучайно шестима търновски митрополити заемат патриаршеския трон. За българите градът пази обаянието си на столица и неслучайно е център на Първото – 1598 г., и Второто – 1686 г., търновски въстания, чиято цел е възобновяване на свободното Българско царство. Ролята на Търново в епохата на националното възраждане е забележителна. Именно там започва всенародната борба за независима българска църква. Във въстанията през 1875-а и 1876 г. Търново е център на Първи революционен окръг. След Освобождението във Велико Търново е свикано Учредителното събрание през 1879 г., призвано да възроди политическия живот на България. По време на дебатите тогавашният политик и народен представител Драган Цанков възкликва: „Ние имаме две столици: Търново – историческа, и София – правителствена.“ Приетата от Учредителното събрание Конституция остава за следващите поколения българи а най-важните актове на новата българска държава неизменно са обявявани в Търново, включително Манифестът на Александър Батенберг за Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г. и обявяването на българската независимост от цар от цар Фердинанд на 22 септември 1908 г. Днес Велико Търново е уникален град със своите над 1500 недвижими паметници на културата, две крепости с огромна площ, множество музейни обекти. С невероятното си географско разположение и изключителна архитектура, с огромното си разнообразие от културни събития, фестивали, концерти и различни атракции – 500-годишно, с вдъхновяващата си атмосфера Велико Търново е притегателно туристическо и културно средище, място, където се срещат хора от целия свят. Велико Търново е и много важен образователен център. Висшите и средни учебни заведения в старата столица са сред водещите в страната. Велико Търново е един от древните градове и по признание и на свои, и на чужденци, олицетворява духа на България, нейните дълбоки корени и пътя ѝ към бъдещето. Велико Търново винаги е бил ключова част не само от българската и европейската история, но и от българската идентичност. Ние, народните представители от Велико Търново, изразяваме своята убеденост, че е дошъл моментът статутът на историческа и духовна столица на България, който Велико Търново винаги е притежавал според мнението на широките обществени слоеве от всички краища на страната ни, да бъде потвърден официално и легитимиран от трибуната на Народното събрание на Република България. Призовавам Ви да вземем това решение и като морален жест в навечерието на честванията по случай 140 години от приемането на Търновската конституция

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Днешното предложение за Решение е доста значимо, дори се изкушавам да кажа – в известен смисъл историческо. То има не само символен характер, то има и много важен знак на държавнотворческа приемственост. Град Велико Търново е носител на тази хилядолетна държавна традиция, започваща още от времето на основаването на българската държава на юг от Дунава. Църквата „Свети 40 мъченици“ и надписите на хан Омуртаг там, Втората българска държавност и възраждането на модерната българска държавност са събрани във Велико Търново. Днес ние всички тук сме народни представители от Четиридесет и четвъртото обикновено народно събрание и този номер е пряко свързан с Велико Търново. По силата на приетата в Търново Конституция започва парламентаризмът в България с Първото велико народно събрание на 17 април 1879 г., пак във Велико Търново, където се избира първият български княз – княз Александър I, и по силата на тази Конституция през есента се свикват изборите за Първото обикновено народно събрание. От тогава до днес до днес Народното събрание, българският парламент, следва една традиция, основана на Търновската конституция. Аз не се съмнявам, че това Решение ще бъде подкрепено с абсолютно съгласие, но то има и един много важен въпрос, един много важен функционален въпрос. В мотивите беше прочетена част от Решението на Учредителното събрание, взето на 22 март, по стар стил – 3 април 1879 г., в което Решение се определя столицата, или столиците, на възродената българска държавност. Това Решение не влиза в Търновската конституция. То остава само в протоколите на Учредителното събрание, но има силата на конституционен текст. То е в сила, можем да кажем, дори и след времето на Търновската конституция. Това Решение е следното: „Ние имаме две столици: София – административна, и Търново – историческа.“ И много е важно следващото изречение, което е част от Решението: „В първата пребивава князът, във втората полага клетва.“ Така се определя с Решение на Учредителното събрание мястото на Велико Търново като източник на върховната власт в държавата, а именно по Търновската конституция – българската монархия. Съвсем неслучайно именно във Велико Търново заседават всички велики народни събрания, с малки изключения, до времето на действие на Търновската конституция. Нещо повече, през 1990 г. Седмото велико народно събрание беше открито във Велико Търново именно като символ и знак на тази приемственост, на тази държавнотворна идея и роля на Велико Търново.

Време е да си зададем въпроса: дали, не следвайки тази държавна традиция, не трябва да възродим отново върховния орган на държавата, каквато е нашата държава – с парламентарно управление, а именно българският парламент по стара, стародавна традиция да полага клетва отново във Велико Търново, на онези свещени места, където се е осъществявала и функционирала великата българска империя? Дали това Решение на строителите на съвременна България не е задължително и за нас?! Ето защо аз поставям тази идея пред всички Вас, пред цялото общество и пред всички отговорни български фактори с призив: нека да възродим тази стародавна българска традиция и нека да поставим законодателните и нормативните условия, така щото всеки нов български парламент да тръгва в своя път, полагайки клетва именно на онова място, където строителите на съвременна България са записали основите на българската демокрация! Аз мисля, че всеки народен представител, заклевайки се под стените на Царевец, в храма „Свети 40 мъченици“, сядайки на банките, където са стоели хората, които са градили българската държавност, поне мъничко ще приеме от тази висока отговорност и от онези светли примери, които са ни оставили нашите предшественици.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! След тази вдъхновена реч на колегата Милен Михов трудно ще намеря силни думи да защитя тезата, но аз не излизам за това, а искам да кажа нещо за протокола. нещо за протокола. Всяко решение на Народното събрание по смисъла на българското законодателство става закон. Това, което ние приемаме колегите вносители казват, че от това няма да има никакви други последствия: нито финансови, нито политически, нито икономически, каквито и да било, донякъде не са прави, тъй като, след като се е приело това Решение, ние не можем да направим закон за старите български столици, в който те да бъдат равнопоставени. Там трябва да има специална клауза по този въпрос. Доколкото си спомням, инициативата на ГЕРБ, изказана от господин Цветан Цветанов и госпожа Цвета Караянчева, имаше именно такава идея. С един от колегите от ГЕРБ аз съм разработил такъв закон. Той стои и въпреки всичко един ден ще го внесем в Народното събрание с подписите на вносители от двете партии. Въпросът е, че в българското законодателство няма такова понятие и мнението на Министерството при консултацията беше същото. Не съм сигурен – затова го казвам, да го има в протокола, че няма да произтекат други претенции. Ще Ви кажа защо. Защото плисковчани ще кажат: „Добре де, а ние като сме първите? Ние сме преди всички Вас. Как Вие ще бъдете по-отпред от нас, а ние по-назад?!“ Ами великипреславци, ако кажат: „Ние сме Златният век на Симеон! Никога България не е достигала това равнище на култура, каквото е било при цар Симеон, и ние какво – пак по-назад?!“ Това са дребни местни амбиции и прочее, и прочее, защото ние всички сме българи и тези столици са наши столици. Един ден към тях ще се присъедини Видин със сигурност, така смятам, а казано пак малко в този кръг от понятия, защо не и Охрид, както казват колегите от ВМРО?! (Шум и Въпросът е такъв, че в протокола трябва да останат подобни съображения и аз ще гласувам този закон. (Шум и реплики.) Пловдивчани да мълчат там, те малко клонят накъм Александър Македонски.

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Ще Ви прочета Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“ Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Обявява град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“. Вносители са Станислава Стоянова, Клавдия Ганчева, Станислав Стоянов, доцент Милен Михов и Симеон Симеонов. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2. В чл. 2, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 след думите „на български гражданин“ се добавя „по смисъла на този закон“.

„Чл. 7б. (1) Право на пребиваване на деца чужденци до 18 годишна възраст се предоставя след общо съгласие на родителите. Когато не е налице общо съгласие на родителите, спорът между тях се решава от районния съд по местопребиваване на детето. (2) Производството пред съда по ал. 1 започва по заявление на единия от родителите. Съдът изслушва другия родител, освен ако не се яви без уважителни причини. Съдът може и по своя инициатива да събира доказателства. (3) В случаите по ал. 2 при всяко производство съдът уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване на детето, като за уведомлението се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. (4) Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя становище на съда, което съдържа: преценка на желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционалните потребности на детето; опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за него; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; други обстоятелства, имащи отношение към детето. (5) Съдът постановява решение, с което замества липсващото съгласие на единия от родителите, или оставя искането без уважение. Съдът може да допусне предварително изпълнение на постановеното решение. Решението на съда подлежи на обжалване по реда на Гражданския процесуален кодекс. (6) При започнало производство по предоставяне право на пребиваване, същото се спира до окончателно произнасяне на съда по заявлението по ал. 2. (7)

взимат решение за предоставяне право на пребиваване, като проверяват служебно и другите документи и обстоятелства, свързани с правния статут на детето.“

точка 6 се изменя така: „6. са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след проверка и оценка на представени документи, относно икономическа активност и данъчна изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България; разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество; Българската търговско-промишлена палата своевременно уведомява дирекция „Миграция“ при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството;“ б) в т. 13 след думите „постоянно пребиваване“ се поставя запетая и се добавя „както и на чужденец, получил международна закрила“; в) създава се т. 22: „22. са членове на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут – когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;“. 2. В ал. 3 се създават изречения второ, „В случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи и информация този срок може да бъде удължен с още един месец. Чужденецът се уведомява писмено при удължаване на срока, като в писмото се посочва, че следва да предостави необходимите документи и информация в 14 дневен срок от получаване на писмото. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на разрешение за продължително пребиваване се прекратява, като заявлението не подлежи на повторно разглеждане.“ Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи 3, 4 и 5, които стават съответно 4, 5 и 6, и редакцията на параграф 6, който става параграф 7 по Доклада на Комисията. Гласували

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Когато срокът на договора за разработване на научноизследователски проект е по-кратък от една година, разрешението се издава за срока на договора.“

„Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца може да получи и чужденец, който в срок до 7 работни дни след приключване на научноизследователски проект е подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14: „§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 3 след думата „деца“ се добавя „на български гражданин или“.

или сектор/група „Миграция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Директорът на дирекция „Миграция“ или оправомощено от него лице взема решение по заявлението в срок до два месеца от подаването му, като в случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи срокът може да бъде удължен с още два месеца. Разрешението се издава по ред, определен с правилника за прилагане на закона.” 3. Създава се ал. 6: „(6) Разрешение за постоянно пребиваване не могат да получат чужденците, получили разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 28а, освен когато на чужденци, навършили 18-годишна възраст, е предоставено разрешение за продължително пребиваване по хуманитарни причини.“ Комисията подкрепя текста на вносителя

„за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни със срок на валидност до срока на първоначално издаденото“. 2. В ал. 6 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23: „§ 23. 23. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 1. Точка 8 се изменя така: „8. „Училище“ е институция по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, която участва в програма за ученически обмен или образователен проект.“ проект.“ 2. Точка 20 се изменя така: „20. „Доказателства за осигурено жилище“ са документи, както следва: а) нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота; б) декларация от собственика за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа.“ „Преходни и заключителни

24. (1) Гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които към деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз са влезли и пребивават законно в Република България или притежават валиден документ за пребиваване, издаден от Република България, могат в срок до 31 декември 2020 г. да подадат лично заявление в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешение за пребиваване в Република България, за което незабавно им се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се

качеството на член на семейство на гражданин на Обединеното кралство, но които към този ден не пребивават в Република България, могат в срок до 29 март 2022 г. да подадат лично заявление в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за издаване на разрешение за пребиваване в Република България, за което незабавно им се издава

за което незабавно им се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се прилагат необходимите документи по Закона за влизането,

за пребиваване в Република България, за което незабавно му се издава временно удостоверение за пребиваване. Към заявлението се прилагат необходимите документи по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. (6) На лицата по ал. 3 които не представляват заплаха за националната сигурност или обществения ред, в срок до един месец от датата на подаване на заявлението се издава разрешение за

Заявлението по ал. 1 и ал. 3 – 5 е по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. (10) Разрешението за пребиваване по ал. 1 и ал. 3 – 5 се издава съгласно изискванията на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в него задължително се отбелязва

„член семейство на български гражданин към деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз“. (11) Таксата, която се събира за издаване на разрешенията за пребиваване по ал. 1 и ал. 3 – 5 е същата, която се събира за издаване на „карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“ на продължително или постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е

на Министерството на вътрешните работи мотивирано отказват издаването на разрешение за пребиваване. (13) Отказът по ал. 12 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (14) На децата на гражданин на Обединеното кралство, получил разрешение за пребиваване по ал. 2, родени в периода между деня, следващ датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, и 31 декември 2022 г., се издава разрешение за пребиваване при условията на Закона за влизането,

алинея 1 се изменя така: „(1) Лицето по чл. 9а и 10 подава заявление до дирекция „Миграция“ – МВР, СДВР или до областните дирекции на МВР за издаване съответно на разрешение за пребиваване съгласно Регламент

L 157/1 от 15 юни 2002 г.) или на карта за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, за което незабавно му се издава временно удостоверение.“; б) в ал. 6 думата „удостоверение“ се заменя с „документ“.

даващи основание да се направи обоснован извод, че бракът или фактическото съжителство са сключени единствено с цел заобикаляне на нормите, регламентиращи свободното движение на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства. (2) Данните по ал. 1 могат да се установяват по служебен път, след проверка на представени документи или от извършени от други държавни органи проверки и разследвания, както и чрез интервюта, провеждани от служители на дирекция „Миграция“ – МВР, или на областните дирекции на МВР и от изявления на засегнатите или на трети лица. (3) Отказът по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ 5.

икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, и на членовете на техните семейства, които са граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, по тяхно изрично желание могат да се издават и удостоверения за пребиваване на картов носител. (2) За удостоверяване на адреса на пребиваване, който се съдържа в удостоверението за пребиваване, издавано на картов носител, лицата по ал. 1 представят един от следните документи: 1. документ за собственост или друг документ, доказващ собствеността или ползването на имота; 2. декларация от собственика за предоставен адрес на пребиваване; в случай че декларацията не е подадена лично от собственика или от упълномощено от него лице, лице, тя следва да бъде с нотариална заверка на подписа; 3. настанителна заповед, когато лицето е настанено в държавно или в общинско жилище.“ В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба: а) в буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „или други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото им съжителство, с изключение на писмено изявление от лицето“;

допълнения: 1. В чл. 14, ал. 3 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават. 2. В чл. 55, ал. 4 и 5 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават. 3. В чл. 59: а) в ал. 2: аа) създават се т. 1б и 1в: „1б. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейство на български гражданин с отбелязване на на „член на семейство на български гражданин“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година; документът се издава на лица, получили право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 от Закона за чужденците в Република България; 1в. разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ в Република България чужденец с отбелязване „непридружено дете чужденец“ – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на валидност до една година.“;

4 и 8 и документите за пребиваване по ал. 2 и 3 се издават в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението.“ 4. от Преходните и заключителните разпоредби думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават.“ Комисията предлага да се създадат § 28

ал. 3 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават. § 29. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги чл. 20, т. 8 думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават. § 30. В Закона за мерките срещу изпирането на пари в допълнителните разпоредби, в § 1, т. 12, буква „в“ думите „които не са български граждани“ и запетаята пред и след тях се заличават. § 31. В Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 33: „§ 33. В Закона за Министерството на вътрешните работи се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 179, ал. 2 думите „и по чл. 178, ал. 1, т. 2“ се заличават.

чл. 178, ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи. (2) Определянето на конкретния размер на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 2 и съответната специфична служебна дейност, неговото изменение, спиране и възстановяване на всеки служител се определя със заповед на ръководителите на структури по чл. 37,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Позволете ми да Ви благодаря, че приехте промените в този закон най-вече по отношение на това как ще бъде регламентиран статутът на гражданите на Обединеното кралство след оттеглянето му от Европейския съюз – това са изключително важни правила. И към И към настоящия момент същата процедура се реализира по отношение на постоянно пребиваващите български граждани в Обединеното кралство. Поради тази причина, госпожо Председател, ми позволете още веднъж да благодаря на народните представители! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Аз също им благодаря.